Kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnoj odgovornosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 499. Predlagateljica zakon je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuje se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu.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 gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, evo ja bih ukratko sažeo iako je ovo drugo čitanje, nekakvu povijest Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Znači, Zakon o fiskalnoj odgovornosti prvi put je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. studenog 2010. godine. Navedenim zakonom definirano je fiskalno pravilo i uvedena je obveza izrade, izjave o fiskalnoj odgovornosti sa ciljem osiguranja i održavanja fiskalne odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Znači, mi smo u studenome, znači prošle godine pribjegli izmjeni Zakona o fiskalnoj odgovornosti, budući da je to fiskalno pravilo koje je tada zapravo bilo i postavljeno tome zakonu bilo je, zapravo nije uvažavalo određene ciklične elemente, znači dugogodišnji ovaj dio recesije, pa smo u razgovorima i sa kolega iz Europske komisije, a i samim činom što smo pristupili EU odlučili uskladiti naše fiskalno pravilo sa uglavnom pravilima kakva egzistiraju trenutno u EU. Tako da su predložene izmjene i dopune u važećem Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, ja ću samo reći u kratko, znači koje su one primjedbe koje smo ovdje čuli u prvome čitanju, a i primijenili smo i uvažili smo, mislim dosta tih primjedbi. Prvo je se odnosila na taj dio da se je, u tom prvom čitanju je bilo da se dosadašnje fiskalno pravilo zamjenjuje postojećim jer on nije, kao što sam rekao uzimao ekonomske cikluse te prevladavajući utjecaj gospodarskog rasta, a i samim time Europska komisija je zapravo upravo u svojim preporukama i naglasila da je jedan od razlika, jedan od uzroka zapravo deficita je i dugogodišnja recesija kojoj je ovo sada peta, da ne kažem i šesta godina. Tako da, sadašnje to pravilo, bitno je reći da smo sada i ovo pravilo uskladili sa direktivom 85 koja definira standarde fiskalnog planiranja koji se, kažu trebaju temeljiti na realističnijim makro ekonomskim proračunskim projekcijama. Također je u ovome djelu jasno napisano u dokumentu kada se vrši određeno planiranje da se marko ekonomske i proračunske projekcije trebaju temeljiti na realističnijim projekcijama i da se ona sva ta odstupanja između, da ne kažem Europske komisije s jedne strane koja predlaže određene brojke, da se zapravo ta odstupanja moraju dokumentirati i jasno obrazložiti. Kako glasi sada fiskalno pravilo? Kaže da strukturni saldo, odnosno manjak ili višak općeg proračuna koji ne uključuje ciklične ekonomske učinke i jednokratne te privremene mjere, izražen udjelom u bruto domaćem proizvodu ostvarivat će se prema planu prilagodbe radi dostezanja srednjoročnog proračunskog cilja pri čemu rast rashoda općeg proračuna ne smije prelaziti referentnu potencijalnu stopu rasta BDP-a uvećanu za očekivani porast cijena, pri čemu se strukturni saldo računa prema europskom sustavu nacionalnog računa tzv. ESA metodologiji. U tom djelu, znači naglasak je ovdje na tom strukturnome saldu koji se treba vršiti određene korekcije, a ne prema dosadašnjem djelu gdje se uglavnom fokusiralo na taj nominalni saldo gdje se kaže da se u strukturnom, znači on mora, iz njega moraju biti izbačene jednokratne mjere, privremene mjere te mora uvažavati cikličnost koja se događa u ekonomiji. Također plan prilagodbe odlukom određuje Vlada, to je ono što je jako bitno kada se da, da ne kažem kršite te kriterije iz Maastrichta, da plan prilagodbe odlukom određuje Vlada RH u svrhu ostvarivanja srednjoročnog proračunskog cilja, a na preporuku Vijeća EU pri čemu među godišnja smanjenja strukturnog salda mora iznositi najmanje 0,5% BDP-a. Ovdje je bila i primjedba kolegice, uvažene kolegice Dalić prošli put da nemamo numeričkoga pravila i to je bilo u prvom čitanju i mi smo ovdje sada dodali taj dio numeričkoga pravila, definiran je to i prema direktivama kojega i traži da ono mora iznositi minimalno 0,5% BDP-a. Ovaj dio kada govorimo o strukturnome saldu, samo jedna kratka informacija da većina zemalja EU upravo posjeduje u svojim pravilima i ima definiciju strukturnog salda. Znači, prve zemlje koje su krenuli sa strukturnim saldom su bile Njemačka i Austrija. Danas već većina od negdje 18 do 20 zemalja posjeduje u svojim fiskalnim pravilima definiciju o strukturnome saldu, u strukturnome deficitu koje se ne računa prema nacionalnom nacionalnom računskome planu nego prema ESA metodologiji, znači metodologiji da se može uspoređivati sve zemlje EU, da mogu uspoređivati zapravo ta strukturna salda. Da bi vi dobili omjer nekakav kakav je, znači prema nekakvim preporukama Europske komisije, naš trenutno strukturni saldo prema nekakvim projekcijama, ako uzmemo da je nominalni u 2013. godini da je bio 5,4 odnosno da nam oni su rekli za sljedeću godinu, odnosno za ovu godinu 2014. da bi nominalni trebao iznositi oko 4,6%, strukturni saldo vam je 4%. je i oni su preložili prema njihovim preporukama da ide sa 4% strukturni saldo 2014.na 3,1% 2015.odnosno oko 2,4% 2016.godine jel oni u tom dijelu smatraju i da se kroz taj strukturni saldo vrši i puno jača korekcija odnosno da se ne uključuje ono što je jako bitno privremene mjere i jednokratne mjere i da jedino na takav način kroz ovaj strukturni saldo se može stabilizirati i onaj drugi kriterij iz Maastrichta a to je upravljanje javnim dugom. Ovdje je definiran unutar ovoga pravila i srednjoročni proračunski cilj kao jedna komponenta gdje se uvijek govori o kontinuitetu i u razgovorima sa komisijom i sa partnerima govorimo uvijek o srednjoročnom proračunskom cilju koji kaže da minimalno mora iznositi tri godine, tako ga definira sama direktiva i ona se postavlja da taj strukturni saldo, znači ne govorimo nominalno o saldu koji je ovdje uglavnom pred ovim Visokim domom se usvaja uglavnom nominal. Govorim o nominalnom saldu prema nacionalnom računskom planu koji se definira prema novčanim tijekovima. Ovdje govorimo o strukturnom saldu prema ESA metodologiji i da takav strukturni saldo osigurava da manjak općeg proračuna ne bude veći od 3% odnosno da javni dug ne bi trebao biti veći od 60%. I srednjoročni proračunski cilj prema preporukama EU komisije uspostavlja se u ovome dijelu na nivou Hrvatske u roku tri godine do 2016.godine. To je ona suštinska promjena rekao sam kako je i prema Fiscal Compactu i prema većini određenih situacija trenutno u EU na koji način se stavlja više naglasak na strukturni a ne na nominalni Ukratko bih rekao i šta je Europska komisija u svojoj ocjeni navela kao jedan od uzroka povećanja razine deficita. Prvo su rekli da je to definitivno petogodišnje razdoblje recesije jel voditi javne financije u doba kada vam pet godina padaju konstantno prihodi, kada jednostavno iznosi više od 10, 11% u tom petogodišnjem razdoblju kada se govori da je to više od 2% godišnje kada se uzme nekakav prosjek, to jesu izvanredne okolnosti i bez obzira na sve jako je teško upravljati jel se u tom dijelu kanaliziraju svi negativni efekti privrede, gospodarstva odražavaju se u javnim financijama. I oni su taj dio kao posljedicu i prepoznali i u tome dijelu kada su davali preporuke određivali trogodišnje razdoblje da bi mogli se držati ovog srednjoročnog proračunskog cilja. Što su oni naveli također da je uzrok povećanja razine deficita je preuzimanje dugova u brodogradnji gdje su oni kroz ovaj dio deficita kao što smo vam tu i govorili 2011.godine u nacionalnom računskom planu kada je deficit iznosio negdje oko 15 milijardi kuna. znate prema ESA metodologiji kada smo izvršili fiskalnu notifikaciju prema EUROSTAT-u kada je EUROSTAT rekao da je 2011.godine deficit iznosio 7,8% gdje su tada u tom dijelu uključeni i ovaj dio dio restrukturiranja brodogradnje koji će još trajati ovu i sljedeću godinu. Vidite iznose subvencija za dio restrukturiranje i u proračunu tako da su oni i taj dio prihvatili da je i taj dio utjecao na povećanje deficita. Također ono što je Europska komisija priznala u mjerama Vlade da su bile značajne mjere za poticanje u gospodarstvu u kojem je bio cilj rasterećenje privatnog sektora. Ovdje ste dosta puta razgovarali o smanjenju doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 15 na 13% to je negdje više od 2 milijarde kuna, također i neoporezivanje reinvestirane dobiti gdje smo rekli da nam je oko milijardu, milijardu i 300 milijuna kuna svakako utjecalo u 2013.godini da taj dio prihoda nemamo u proračunu i gdje je Europska komisija priznala da su te mjere bile značajne za gospodarstvo, značajne za privredu. Međutim ono što je vidljivo trenutno u gospodarstvu možete gledati sa dvije strane, možda bi gospodarski pad bio puno još i veći, a ne ovih koliko danas govorimo da će završiti možda ova godina od 0,7% nego da bi možda bila ili 2 ili više posto, da ove mjere Vlade koje su utjecale na rasterećenje jednog dijela gospodarstva možda bi bile još veće, ali su oni rekli da je svakako utjecalo na proračun i da je pogotovo u 2013.godini taj deficit koji će biti u okviru koji je u ovome Visokom domu on i usvojen oko 16 milijardi kuna da je osim onog dijela 3 milijarde zdravstva. Na prihodovnoj strani se očekuje i prikazali su taj efekt poticaja za gospodarstvo. Također ono što svakako je veliki teret u ovoj godini 2013.godini iznosio u proračunu su bile i jednokratne uplate u proračun. Znate da smo obveznici kada smo članica EU da 1% BDP-a morate godišnje uplaćivati u proračun, znači mi smo bili u 2013.godini pola godine 0,5% negdje oko 1,8 milijardi kuna jednokratnih uplata. U 2014.godini to će iznositi oko 1% BDP-a i tako kontinuirano znači oko 3,6 milijardi kuna će biti jednokratnih uplata u EU proračun. To je svakako kada ste u ovim godinama recesije u petogodišnjem razdoblju i kada nemate sa prihodovne strane nekakve stvari da vam ispravljaju takve jednokratne uplate svakako značajan pritisak na proračun jel koliko god smanjivali, a to će vam reći da se u ove dvije godine što se tiče mase plaća samo u onome dijelu mimo zdravstva preko milijardu i 200 milijuna kuna su manji rashodi plaća u dvije godine znači od 2011.do 2013.dvogodišnjem u tom periodu su oko milijardu i 200 milijuna kuna manji i u apsolutnom iznosu rashodi za plaće, a oko 700 milijuna su manji materijalni rashodi i oko milijardu kuna su manje subvencije. Vidite u tom dijelu na te tri stavke su oko 3 milijarde kuna, kada govorimo o rashodima. uplata u proračun iznosi 3,8 milijardi kuna i da ne kažem da vam kompenzira sve određene uštede koje ste zapravo i ostvarili u dvije godine. Tako da taj dio Europska komisija je i uplate u proračun i nacionalna sufinanciranja EU projekata kažu da nisu u tom dijelu ih priznavali da bi ih mogli isključiti vezno za ovaj dio snažnog pritiska na rashodovnoj strani. I njihove preporuke su da je cilj nominalnog deficita, tu sam rekao da 2014. godine iznosi oko 4,6%, 3,5% u 2015. odnosno 2,7% u 2016. odnosno odnosno da to odgovara ovome strukturnome deficitu da se, znači onda sada ovaj nominalni pretvara ga u ovaj strukturni, da on iznosi 0,5% u 2014., 0,9 u 2015. i 0,7 u 2016. godini. Tako da Vijeće je odredilo i rok dok će Vlada znači donijeti odluku od 30. travnja 2014. godine, Vlada će morati poduzeti određene mjere tzv. efekti …/Govornik se ne razumije./… koji će detaljno izvijestiti Europsku komisiju o strategiji konsolidacije. Gdje će u tome dokumentu, ovdje se i navodi, da će se u tome dokumentu i prezentirati koje će to biti mjere i naglasak kao što sam rekao biti će na ovome strukturnom deficitu i svako 6 mjeseci će se izvještavati o napretku koliko je, koliko smo zapravo uspjeli okončati ovaj dio korekcije. Ono što je Europska komisija navela je da i ukoliko se ostvari ovakva fiskalna konsolidacija koja se traži o Republike Hrvatske u nekakvom iznosu od 2,3% 2,3% BDP-a, znači oko nekih 7 milijardi kuna da će to svakako utjecati na gospodarski rast. I oni su u tom dijelu i rekli prema njihovim projekcijama da ćemo u 2014. godini, zato i govori da će biti i ta, nastavak recesijske godine jer tolika snažna fiskalna konsolidacija u 2014. godini mora imati efekte i na ekonomske aktivnosti, i na i da će se to svakako i zbog toga su i da ne kažem i stavili taj iznos od 2,3% BDP-a kako bi se kompenzirali negativni učinci fiskalne konsolidacije koji će svakako utjecati i na proračunske prihode. Evo ja bih ukratko toliko, znači vezano za fiskalno pravilo koje sada više je naglasak na strukturnom deficitu, više se temelji na esametodologiji, znači metodologiji nacionalnih računa Europske unije a ne na nacionalnome računskom planu. Ovo fiskalno pravilo je i u skladu i sa preporukama Europske komisije. Definiran je određeni plan prilagodbe, znači odluka Vlade koja mora biti. Definirane su ovome dokumentu i makroekonomske i proračunske projekcije koje se trebaju Europskoj komisiji i ovome Visokome domu prilikom usvajanja proračuna moraju elaborirati razlike između projekcija koje daje u ovom dijelu komisija u odnosu na projekcije koje daje Vlada, koje će biti i dokumentirane i koje se ne bi trebale da ne kažem uvijek postoje gledišta ali ne bi trebale biti na suprotnim stranama. Zakona o fiskalnoj odgovornosti iako ulaskom u Europsku uniju očekujemo određene benefite i zbog toga jesmo na tom jedinstvenom tržištu svakako će se u ovoj prvoj godini da kažem punog članstva zahtijevati da ne kažem i snažnija fiskalna konsolidacija koja bi trebala ostvarivati dugoročno da ona srednjoročni proračunski cilj bude da u 2016. godini izađemo iz ove procedure. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministra. Sada prelazimo na replike. Prva se javila poštovana Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine zamjeniče ministra, pa valjda riječ fiskalna konsolidacija i reforma jesu dvije najčešće spominjane riječi u Hrvatskom saboru. Međutim, vi ste rekli da se ovaj konkretan Zakon, Zakon o fiskalnoj odgovornosti mijenja zato jer je postojeće pravilo takvo da bi njegova primjena mogla produbiti gospodarsku krizu u Hrvatskoj. Postojeće pravilo zahtjeva da se rashodi opće države smanjuju svake godine za 1% BDP-a. Upravo to otprilike je plan prilagodbe. 4,6, 3,5 u 2015., 2,6 u 2016. Dakle, ništa se u stvari ne postiže izmjenama ovog postojećeg zakona i nema nikakvoga razloga da se mijenja postojeće pravilo zato jer da se je postojeće pravilo poštovano ne bismo ni došli u ovu situaciju da nam je prilagodba koju je propisala Europska unija tako oštra kao što ste istumačili. da je u 2013. poštivano pravilo i da su rashodi proračuna smanjeni za 1%, udjela 1% u BDP-u niti bi deficit bio ovakav, niti bi ova prilagodba bila tako oštra. Prema tome, ja bih vas samo pozvala da se zakoni poštuju. I kada se hrvatski zakoni budu poštovali stvari u Hrvatskoj će biti puno bolje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Pa kao što sam u uvodnom dijelu rekao ovaj dio fiskalnog pravila koji se temelji uglavnom na rashodovnoj strani proračuna je jedan da ne kažem model koji je prisutan bio u nekim članicama Europske unije, međutim većina zemalja to sam i rekao uvodno, ga je napustila upravo iz ovoga razloga što nije uzimala u problem strukturni taj deficit i vezu sa javnim dugom. je, moram reći da je i zahtjevnija jer ne uključuje privremene jednokratne mjere što vjerojatno kada imate na troškovnoj strani samo smanjivanje rashoda može uključivati određene jednokratne mjere ova ga mjera isključuje a također i priznaje jedan dio ekonomske recesije. Tako da ovaj model koji je sada je i usklađen i većina zemalja u Europskoj uniji koje ulaze u taj fiskalni kompakt prihvaća ovaj dio strukturnog salda, ovaj dio je prisutan u Europskoj uniji kao što ste vi rekli, ali većina zemlja ga i napušta jer su smatrali da na dugoročne, srednjoročne fiskalne, znači one projekcije se ostvaruju temeljitije kroz strukturni saldo. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Na uvodno izlaganje repliku ima i Branko Vukšić. Uvaženi gospodine Lalovac, bilo bi puno uputnije da govorimo o uzrocima, a ne posljedicama. Koji god metodologiju primijenili za makroekonomske projekcije, dolazimo do istog zaključka, mi smo u gabuli i to ono ono dužni smo k'o Grčka. Kad ste govorili o uzroku deficita i tad ste rekli da je uzrok deficita dugogodišnja recesija, da se do toga došlo zaključka u Europskoj komisiji. Međutim, većina zemalja s kojima se mi volimo uspoređivati izašla je iz recesije. Mi smo u toj recesiji zaspali. Kada smo se u Hrvatskoj suočili sa recesijom 2007., 2008. godine, članovi Kukuriku koalicije su tada govorili da većina krivice za pad BDP-a leži na hrvatskim vlastima. Znači, tada se jasno govorilo i uprlo prstom u krivca ili u one koji su odgovorni, pa isto tako mislim da bi danas trebali govoriti o tome zašto se ovaj zakon postojeći nije poštovao i o tome da vidimo koji su uzroci te petogodišnje recesije, šestogodišnje recesije i kako te posljedice sanirati, jer to je jedino. Vi ste vrlo tu dobro pomirljivim tonom kao evo sad smo sve to napisali, stavili na papir i sad će bit sve dobro. I dosad smo isto to govorili i lani smo govorili što ću u uvodnom izlaganju u ime kluba

prihvaćeno je, znači ostvarilo se. Međutim, ovo što ste vi rekli to je, ja cijelo vrijeme i pokušavam reći da je to onaj ključni problem uzrok, a uzroci znači to sam rekao i uvodno da se sve negativnosti koje su se dogodile slile su se nad javne financije 2013. godine. Jedan od uzroka su svakako i deficiti u zdravstvu, a svakako jedan uzroka je i izuzetno loše stanje u gospodarstvu od 2008. do 2013. Jednostavno kompanije i taj dio gospodarskog rasta koji se uglavnom temeljio na prometnoj infrastrukturi i infrastrukturnim projektima, gospodarstvo u 2009., 2010., 2011., jednostavno više kada je taj dio javnih financija se pokušao dovesti do konsolidacije jednostavno taj dio gospodarstva, vidite sve građevinske firme i ovaj dio nažalost određeni dio i industrije i znate problem i CEFTA-e, znate problem …, znači tu su ključni problemi. svih problema u javnim financijama i održivost javnih financija ne mogu biti bez stabilnog gospodarstva, a stabilno gospodarstvo ne može biti bez industrije i to je ono što jednostavno moramo vidjeti da ne možemo više živjeti na rentijerskoj ekonomiji, da možemo živjeti samo što ćemo prodati nekakve nekretnine strancima, da jednostavno se nama urušila industrijska baza. I to je ono što bi mi trebali vidjeti koji su momenti i mene najviše plaši kada govorimo o padu industrijske proizvodnje. Znamo da smo i restrukturirali brodogradilišta i da se u ovom dijelu, ali industrijska proizvodnja je ključ rješenja svih, ne samo javnih financija nego i ovog dijela gospodarstva. Zahvaljujem. Replikom ustaje i kolega Ivan Šuker. i tu je po vašem odgovor na sve. Međutim ono što mene zanima, prije ove rasprave bit će još vremena danas kroz replike i kroz pojedinačnu raspravu, da li ćete se vi prilikom izrade ovog rebalansa proračuna držati odredbi ovog novog zakona. Prije svega tu mislim na članak 3. i članak 4., jer neke zakone koje smo raspravili u Saboru proteklih dana nisu uopće sukladno ovom članku 3. i članku 4., a na njih se itekako naslanja da tako kažem buduće restrukturiranje proračuna. Ali je vrlo interesantno kako se volite pozivat na brodogradnju, međutim vi imate brodogradnju u malome koju ste si sami stvorili, a to su jamstva Hrvatskim željeznicama kroz 2012. i 2013. Vi ste u 2012. i 2013. dali preko 2 milijarde kuna jamstva HŽ-u koje ćete kao deficit državnog proračuna morat pokazat po ESO 2010, ako ne ove godine morat ćete ih prikazat 2015., 2016. Dakle to su dodatne 2 milijarde koje će povećat deficit državnog proračuna. I ono što, mi možemo se ovdje prepucavat i ovako i onako, međutim oni koji pune državni proračun njima to ništa ne znači. Mislim da u onom trenutku kad je ministar financija prilikom prvog rebalansa rekao da će mijenjati fiskalno pravilo tada se nažalost utro put da dođemo danas ovdje gdje jesmo i sad je bjelodano ko zora da je deficit državnog proračuna bio umjetno napravljen u 2012., jer ne može deficit državnog proračuna eksplodirati u jednoj godini za skoro 10 milijardi kuna. Povećao se praktički skoro 100% i to je stvarni problem. Dakle, da bi se prikazala nekakva prividna fiskalna konsolidacija sami ste sebe zavaravali i došli smo danas gdje jesmo. Ali ponavljam, moje ključno pitanje je da li će se ovaj zakon primjenjivati na ovaj rebalans proračuna. Zamjeniče Lalovac, odgovorite i na ovu repliku. **Lalovac, Boris** Zahvaljujem. Ja moram reći da svakako se trebaju u ovome dijelu poštovati i da ne možete donositi …, pogotovo dugoročne odluke jer ovo su odluke koje će se odnositi na trogodišnje razdoblje, da moraju imati, da imaju uz sebe i fiskalnu projekciju i da je to ono što, ne samo što ćemo morati prezentirati komisiji i zakonodavnoj i kada će ti zakoni krenuti. Znači oni moraju svakako biti usklađeni s ovim dijelom. A vezano za ovaj dio željeznica, tako je, znači nama se i prema procjeni kada mijenjamo obuhvat, kada smo mijenjali nacionalni računski u odnosu na ESO-u što nam sada po europskoj metodologiji i kada se radila fiskalna notifikacija nama je ušlo u ovome dijelu i HRT. i HRT. Znači, promijenili su i Sektor države i HRT i HŽ-Infrastrukturu, a na primjer izbacili su Državnu agenciju za sanaciju banaka jer oni smatraju da taj dio novaca i nije proračunski. Kao što znate to je dio novaca koji zapravo banke i uplaćivaju. Znači u ovim metodologijama kada govorite o jamstvima i o Hrvatskim željeznicama svakako će biti i ne sada u ovoj godini nego i u drugim godinama će biti metodologije koje će vrednovati. I svi njihovi efekti, ne samo željeznice, nego znate da ovaj dio i van proračunskih fondova i ceste i vode su zapravo jedan dio dio države koji sudjeluju u ovome deficitu. Tako uvijek možemo govoriti o deficitu onoga samog kada govorite o proračunu, ali svakako je to ono što na žalost smo najviše tu fokusirani govorimo o deficitu centralne države gdje možemo uvijek govoriti da je to jedini nekakav problem zdravstva ali i deficitima koji stvaraju da ne kažem van proračunski fondovi, ceste, vode ali svakako u ovom dijelu će biti i željeznice. Poslušajmo sada repliku kolege Krešimira Bubala. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Lalovac, u svom izvješću rekli ste da je Europska komisija, da je detektirala da je uzrok deficita petogodišnja recesija u Republici Hrvatskoj. Ali ključno je pitanje što je uzrok recesije u Republici Hrvatskoj. To su promašene politike i vlada HDZ-a, ali isto tako i SDP-a. Danas imamo Zakon o fiskalnoj ne odgovornosti nego fiskalnoj neodgovornosti. A ja vama postavljam pitanje imali smo i do sada zakon prošle tri godine, ali tko je kažnjen po tom zakonu u Republici Hrvatskoj? Nitko. No, ono što se mora mijenjati kada govorimo o rashodovnoj strani trošimo nerealno. Moramo uokviriti rashodovnu stranu. No isto tako pad proizvodnje bruto društvenog proizvoda, izvoz industrijske proizvodnje, sve su to makroekonomski elementi koji itekako utječu na razvoj Republike Hrvatske ili na pad Republike Hrvatske. A u pitanju su kad govorimo o mjerama za poticanje gospodarstva mjere za poticanje gospodarstva. Jer svi makroekonomski indikatori ukazuju da pada gospodarstvo. No ono što zabrinjava u prvoj projekciji proračuna i u proračunu za 2013. je bio da će deficit biti 10 milijardi. Na kraju on je 70% veći ili 17 milijardi. Radili ste rebalans u 12 mjesecu. imate puno jedinica lokalne uprave gdje nemoguće je napraviti rebalans, gdje je dužnosnik jedna opcija, a predstavnici vijeća druga opcija. I imat ćete kažnjavanje predstavnika jedinica lokalne i regionalne uprave neovisno o njihovoj volji, tj. volji samog gradonačelnika, župana ili načelnika. Prema tome i ovo zakonsko rješenje neće ponuditi rješenje, a ljudi očekuju odnosno rješenje, očekuju bolju potrošačku košaricu, očekuju bolji život. No, to ovaj zakon itekako ne nudi. Dapače, nudi još veću fiskalnu neodgovornost jer nema političke odgovornosti u članku 11. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku i zamjenik ministra Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa. Pa više ste postavili pitanja. Ja ću samo možda na ovo zadnje što ste rekli o političkoj odgovornosti da ima. Znači u ovome zakonu postoji ako vidite, ima politička odgovornost kada govorimo o ministarstvima, znači kada govorimo o ministarstvima i kada govorimo o odgovornosti onih koji trebaju ispunjavati taj obrazac fiskalne odgovornosti javnim trgovačkim društvima nema odgovornosti i to smo zapravo i prošli put govorili o odgovornosti lokalnih čelnika da ga kažnjavate kroz ovaj zakon. Jer to smo, znate da postoji ustavna tužba udruga i gradova koja su i rekli da je ovaj zakon, da se kažnjavanje lokalnih čelnika neispunjavanje fiskalne odgovornosti kroz ovaj zakon je neprovedivo i da postoji ustavna tužba. I zbog toga dijela je taj dio micanja političke odgovornosti iz ovoga zakona, izjava o fiskalnoj odgovornosti tu ne bi smjeo biti, nego to treba riješiti drugim zakonom, Zakonom o vjerojatno o lokalnoj samoupravi i u tim područjima. Znači em samo što postoji tužba ustavna i zapravo što je bilo u praksi u tom dijelu i neprovedivo taj dio odgovornosti lokalnih čelnika je maknut iz ovog zakona. Međutim, postoji odgovornost vezano za vraćanje u ovom dijelu odgovornost kad govorimo o pojedinim ministarstvima, …/Govornik se ne razumije./… znači i kad govorimo o odgovornosti trgovačkih društava. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče, obzirom da vjerojatno ni sami ne vjerujete u to što govorite izvanredno branite ovaj prijedlog izmjena zakona. Vi ste nama dali u stvari obrazloženje sada zašto se i dosadašnji zakon nije poštivao, koji su to sve elementi zbog kojih se on nije poštivao i u principu rekli da neće biti po postojećem važećem zakonu nikakvih sankcija za one ministre koji su prekršili Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Tu sjedi kolega Šuker, čini mi se da je on bio ministar financija kad je ovaj zakon iniciran i donijet u prvoj fazi i on je bio u principu najviše donošen da bi se ukrotili neposlušni ministri po resorima da ne troše previše novaca odnosno da ne troše više nego što im je proračunom zagarantirano. Mi smo svjedoci da smo prekršili ovaj zakon u vladinim resorima, dakle i ministarstva i sama Vlada. I sada kažete da se skida politička odgovornost zato što je lokalna samouprava i regionalna podnijela ustavnu tužbu. Molim vas! Pa to je stvarno malo presmiješno da bi bilo za vjerovati. ustavna tužba nije ni riješena koliko sam shvatio. Prema tome, ne vidim zašto bi se skidala. Skida se zato da bi se post festum poravnalo ono što je prekršeno u prvoj fazi. bi najprije trebalo po važećem zakonu napraviti ono što je potrebno i da oni koji su ga prekršili trebaju odgovarati, a onda kad se donese novi zakon, ako ga je uopće potrebno donositi. Ja mislim da uopće nije, jer realno gledajući vi ste u vašem obrazloženju u uvodnom izlaganju na neki način inicirali da će fiskalna konsolidacija, da će se riješiti ovim zakonom. Pa ja sam uvjeren da vi kao stručna osoba u to ne vjerujete nego da znate kao i mi svi drugi dobro da je ovo zakon koji skida političku odgovornost kako bi se mogao kršiti unaprijed. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zamjenik Boris Lalovac. ne znam kako da odgovorim na ovakav dio pitanja. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je, vi ste vjerojatno i lokalni čelnik, znate kada popunjavate da je taj obrazac da se odnosi na obrazac ovog dijela gdje se moraju popuniti određeni kriteriji te ukoliko se utvrdi da se nisu poštovale određene stvari mogu se pokrenuti određeni postupci. Međutim, kada govorimo o odgovornosti znači zaduženosti, jer ovdje se govorilo na primjer i o zaduženosti da se definira da se ne da previše zaduživati lokalnim čelnicima pa vi znate da to je definirano drugim zakonima. I u Zakonu o proračunu postoje određeni limiti do kada se mogu ograničavati zaduženja određenih čelnika lokalne uprave. Tako da ovdje su potpuno dva različita djela, ali ono što smo cijelo vrijeme rekli taj dio se treba rješavati kroz druge zakonske mehanizme jer su ti drugi zakonski mehanizmi kao što su to i financiranje možda da otvorimo Zakon o financiranju lokalne zajednice i Zakon o ustrojstvu lokalne zajednice. To su ključni zakoni u rješavanju od političke odgovornosti lokalnih čelnika. Izjava o fiskalnoj odgovornosti postavlja kriterije unutar kojih se zapravo trebaju posložiti ne samo centralna vlast nego i lokalna vlast da bi imali dugoročno održive javne financije. Znači ovaj zakon, neke zemlje su ga stavile u Ustav, kao što su Italija i čini mi se i Španjolska, znači ovaj dio fiskalnih pravila. Ali vidite od koliko članaka se sastoji, znači on samo postavlja okvire, kroz njega ne možete imati metodologiju rješavanja odmah postavlja okvire, a iz drugih zakona možete riješiti ovo što zapravo vi tražite. Posljednja replika, poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče objašnjavali ste tehnički razloge postojanja deficita i povećanja, odnosno rasta deficita. I kazali ste da je glavni razlog dugogodišnja recesija postojanja deficita. To me podsjeća na objašnjenje slično onom da je kolnik mokar jer kiša pada. Ali na kišu vi ne možete utjecati, ali ekonomska politika itekako može utjecati na recesiju. Nije ekonomska politika neutralna i nemoćna u odnosu na gospodarsko stanje u svojoj zemlji. Itekako je moćna. Ali se ne vidi da je fiskalno opterećenje postalo veće od fiskalnog kapaciteta. Ne vidi se da smo mi u razdoblju fiskalnog iscrpljivanja. Ne vide se i ne žele se vidjeti strukturni problemi da hrvatskim gospodarstvima vladaju karteli, oligopoli, monopoli, alijanse. Da nema poduzetništva pravog, da je poduzetnik samo onaj koji u svom prihodu ima manje od 10, 15% rada sa državom. Takvih je malo. Ili da nisu oligopoli i Ne prepoznaje se i ne želi se priznati da u Hrvatskoj ima financijske krize, itekako. Ali je bankarski sustav prebacio svu krizu na realni realni sektor i na građane. Ne može se hvaliti stabilnošću bankarskog sustava onaj sustav koji ima 20% nenaplativih potraživanja, ali može ako to prebaci na sve građane povećanjem kamatnih stopa i na realni sektor koji još živi. To se nigdje ne može dogoditi nego u Hrvatskoj. Kad bi se to dogodilo u bilo kojoj suvremenoj i suverenoj državi napravio bi se novi Remetinec. A što vi govorite o 2 milijarde novih izdvajanja u EU pa jedan jedan potpredsjednik vaše Vlade samo govori o novim projektima i povlačenju sredstava iz EU a nijedne kune nije povukao. A ne govori o nabavci voća, a itekako ga povlači sa tržišta. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara zamjenik Boris Lalovac. Zahvaljujem. Pa također vi ste postavili jedno krucijalno pitanje, ekonomskog modela i funkcioniranja gospodarskog rasta. Pa možemo se otvoriti i prije gospodarske krize kako je i na čemu se temeljio model ekonomskog rasta. Financiranju niskogradnje, financiranju stanogradnje. Kada je taj dio završio se onda smo počeli graditi 2009. dvorane sa kojima ne znamo što ćemo danas raditi, ali opterećuju proračun. Sve dvorane su na proračunima, plaćamo kamate, plaćamo glavnice. To je bilo u 2009. godini. Prije toga su bila cestogradnja, niskogradnja, visokogradnja itd. Postoji jedan dio gdje je država svakako zbog razvoja prometne infrastrukture taj dio trebala činiti međutim ono što ste vi svakako u pravu bilo je izuzetnog kockanja određenog dijela privatnika u nekretninskim biznisima nažalost u tom dijelu rentijerstva koji još uvijek imamo zaleđeni vrlo visoki udjel Fonda nekretninskog biznisa. Ja bih ovdje volio da danas čujem jel i to isto jedan od ključnih modela zašto ih banke ne mogu dalje financirati. Zato što još u njihovim bilancama stoje te vrijednosti. I na koji način možemo riješiti zaleđenu imovinu da ondje ponovno počnemo da oni ponovno se okrenu financiranju realnog sektora ali ne realnog sektora nekretninskog biznisa nego realnog sektora prerađivačke industrije. Jer ako dođete u prerađivačku industriju teško da možete dobiti kredit ali su se krediti dobivali za nekretninske biznise. nekretninske biznise. I to je također jedan od ključnih uzroka zbog čega nam se privreda ne može, ajmo reći u ovom 5-godišnjem razdoblju, ne možemo izaći. Vrlo slično nešto se dogodilo Španjolcima. Imaju aerodrome na koje nitko ne slijeće. Znači, vrlo sličan model zašto i mi i Španjolci u ovom dijelu teško izlazimo jer imamo to breme nekretninskog dijela koji ostaje još uvijek zamrznut. **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se sada u ime kluba HDSSB-a javio poštovani zastupnik Boro Grubišić. Da čujemo o čemu je riječ. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, s obzirom da smo jučer u slično vrijeme imali stanku u svezi ja bih rekao HŽ Cargo 1, danas je situacija znatno izmijenjena i postoje ozbiljne potrebe da tražim stanku a recimo u svezi HŽ Cargo 2 s obzirom na vijest koja je objavljena i imamo je na engleskom jeziku iz rumunjskih izvora da je noćas uhićen vlasnik GRAMPET GRUPE Gruia Stoica koji je bio glavni željeznica HŽ Cargo u svezi kupovine HŽ Cargo-a. S obzirom na situaciju koja se događa sa 3,5 tisuće djelatnika HŽ Cargo-a mislim da iako je jučer bila riječ o ovome zaslužuje danas stanku i raspravu u svezi toga pod ajde ja bih rekao nazivom HŽ Cargo 2. 10 minuta tražim stanku. Ivan (HDZ)** Iz istih razloga tražimo stanku. **Stazić, Nenad (SDP)** Dobro. Ako budemo određivali stanku svaki put kad Policija nekog uhapsi nećemo nikada završiti sa dnevnim redom. Stanka 10 minuta. **Stazić, Nenad